(Forlængelse af 12 måneders perioden i 225-timersreglen som følge af covid-19)). Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes på torsdag den 16. april 2020, kl. 10.00. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside.